godini.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 130 narodnih poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim da ubacite svoje kartice

li neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje u skladu sa članom 287. Poslovnika?Reč ima Dame i gospodo narodni poslanici, svoje pitanje upućujem premijeru Aleksandru Vučiću i celoj Vladi Republike Srbije. Zašto Vlada ne otkaže oba paketa Briselskih sporazuma nakon što je jasno da nijedan sporazum koji se tiče interesa Srba na Kosovu i Metohiji, interesa Srbije neće biti realizovan, da je to bila samo najobičnija prevara a da se Srbija izlaže novim pritiscima, da Srbiju žele dodatno da opljačkaju, da joj otmu „Telekom“ na Kosovu, Trepču,

svakom slučaju, kao prvi korak trebalo bi doneti odluku da Vlada Srbije odbija dalji pregovarački i proces dok se u potpunosti ne realizuje koncept zajednice srpskih opština i to bi bilo jedino logično, dalo bi Vladi manevarski prostor, da kaže – evo, hteli bi mi i dalje da razgovaramo iako je bila greška što su uopšte razgovarali na taj način, ali dajte ispunite ovo što je do sad dogovoreno. Inače, oba paketa Briselskih sporazuma su u suprotnosti sa Ustavom Republike Srbije i našim pravnim poretkom.Na prvom paketu Briselskih sporazuma, pala je u potpunosti institucija ustavnog sudstva u Republici Srbiji. Zamislite, Ustavni sud se oglasio nenadležnim, jer je shvatio da su Briselski sporazumi političke, a ne pravne prirode. Kako su samo političke prirode kad proizvode pravne posledice? Svaki politički akt koji proizvodi pravne posledice je ujedno i pravni akt, ali, vidite kakvo ustavno sudstvo imamo. I da bi se sve to dovelo u skladu sa Ustavom i zakonom neophodno je napraviti neki odlučan korak.Do sad je uvek Srbija bila i ranije pod socijalističkim režimom i pod Osmanlijskom vlašću i sada pod naprednjacima u defanzivi. Od Srbije su zahtevali, Srbiju su ucenjivali, Srbiju su pritiskali, a kad je Srbija napravila neki korak u ofanzivnom smeru – nikada? E sad bi morala da kaže EU – nastavićemo dalje pregovore o članstvu pod uslovom da nam EU garantuje teritorijalni integritet, uključujući Kosovo.Nastavljati pregovore o našem učlanjenju u međunarodnu asocijaciju, bila ona konfederacija, federacija, unija, bilo šta drugo u uslovima kad nam ta međunarodna asocijacija oduzima, otima deo teritorije, šta to znači? Šta to znači? Kao kad bi Jevreji koje je Hitler vodio u gasnu komoru tražili pred ulaskom da se učlane u nacionalsocijalističku partiju. Evo malo i nakaradno poređenje, ali u suštini je to. Onima koji nas ubijaju, muče, maltretiraju, otimaju teritoriju, ubijaju nam nacionalno biće, preziru nam nacionalnu kulturu, mi se dodvoravamo i hoćemo da budemo kao oni, hoćemo u njihove redove.Valjda redove.Valjda neko očekuje da bi onda mogli i mi nekog na sličan način da ugnjetavamo kad nam se ukaže prilika. Neće. Pala je knjiga na tri slova. Nema više ko da se ugnjetava u Evropi osim Srbije i Srbiju će večito ugnjetavati, jer ta zapadnjačka kultura mora nekog da uništava, mora nekog da izrabljuje, mora nekog da ugnjetava.

Hvala. Pitanje postavljam Ministarstvu poljoprivrede, odnosno ministru Branislavu Nedimoviću. Pitanje se tiče Opštine Kule iz koje sam jedina poslanica u ovoj Narodnoj skupštini.Pitam ministra Nedimovića – koje mere stoje na raspolaganju u Ministarstvu poljoprivrede kako bi se razrešila situacija u Opštini Kula, imajući u vidu da je od 144 opštine jedino Kula nije dobila transferna sredstva, odnosno 49 miliona dinara, zbog ne donošenja programa davanja u zakup državnog zemljišta.Neću ovo da obrazlažem, ali pitam da li će neko da odgovara i kada će se razrešiti situacija u Kuli oko izdavanja državnog zemljišta?Drugo pitanje takođe postavljam istom ovom ministarstvu, a tiče se restitucije i opet Opštine Kula. Kula je po nekim informacijama najgora u vraćanju zemlje starim vlasnicima pa me interesuje koliko koliko je u Kuli vraćeno zemlje starim vlasnicima? Po svakom mestu me interesuje ponaosob i koliko je u stvari upisanih starih, odnosno novih vlasnika u katastar

Hvala, poštovana predsednice.Moje prvo pitanje bih uputio ministru unutrašnjih poslova. Naime, po godišnjem planu upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane

u mirovnoj operaciji UN.Prošle nedelje, nažalost, tu malu ostrvsku zemlju je zadesila velika tragedija,

zdravlju i stanju u kome se nalaze.Drugo pitanje je za vas, predsednice parlamenta. Naime, naš parlament je juče doživeo u Savetu Evrope jedan veliki šamar i sramotu. Našoj delegaciji, članovima naše delegacije u Savetu Evrope nisu verifikovani mandati i oni do četvrtka, kada tamo komitet bude odlučivao o toj stvari, neće moći da učestvuju u glasanju. Problem koji je tamo signaliziran, to je da sastav ove delegacije ne odražava sastav parlamenta. Kada smo usvajali tu odluku, mi iz poslaničke grupe SDS – Pokret Napred Srbijo, rekli smo da nećemo podržati tu odluku zato što nije ni u skladu sa Poslovnikom, jer ne odražavaju sve delegacije sastav parlamenta. naše poslaničke grupe nema ni u jednoj delegaciji, iako je i po matematici i po kvotama moralo to da se desi.Mislim da ta loša praksa, koja je kod konstituisanja ovog parlamenta možda doživela najveće razmere, treba da se prekine. Mi nismo imali konsultacije povodom izbora predsednika skupštinskih tela, pa se desilo da od 20 skupštinskih odbora u samo dva odbora su predsednici članovi opozicionih stranaka. Tako nešto se nikada nije desilo u višestranačkoj praksi u ovom parlamentu. Mislim da je to loše, i ta osionost kojom vladajuća većina prilazi ovom problemu, kada je izašla van okvira ove sale, gde većina za takve stvari postoji, ali neka druga većina i neki drugi organi vode računa o stvarima o kojima mi ne vodimo, onda doživimo tu sramotu da članovi naše delegacije ne mogu u punom kapacitetu da učestvuju u zasedanju Skupštine Saveta Evrope. Mislim da je to loše.Loše je, evo, i ako govorimo o tome da ovih dana nas čeka diplomatska borba za očuvanje imovine Republike Srbije na Kosovu i Metohiji, na koji način naši predstavnici tamo i sa kojim legitimitetom i kojim ugledom u očima drugih kolega poslanika mogu da govore o ovoj i o drugim temama.Pozivam vas da ispravimo ovu grešku, da napravimo dogovor na kolegijumu, koji se tim pitanjem nije bavio, i o delegacijama, i o mestima predsednika odbora, jer mislim da je loše za ugled ove Narodne skupštine da ovako konstituisani, sa ovakvim delegacijama i predsednicima odbora, nastavimo rad. Hvala vam. Hvala.Imam veliko zadovoljstvo da vam odmah odgovorim na deo pitanja koji ste meni postavili, ako vas interesuje odgovor.Upravo sam dobila vest iz Saveta Evrope da su mandati naše delegacije potvrđeni jednoglasno jednoglasno u Komitetu za proceduralna pravila, i da se poslanik iz Velike Britanije, koji je juče zbog dezinformacije koju je dobio od jednog od naših, nažalost, poslanika, koji su pokušali da nanesu… Lepo je što se raduju, tako je, što postoje poslanici u ovom parlamentu koji se raduju kada naša država istera pravdu neku koja joj je naneta, nepravda ovog puta delovanjem jednog od naših poslanika. I, to je istina. To je istina.Ja sam pre dve nedelje bila u istom tom Savetu Evrope i meni je rečeno ko je pokrenuo neformalno to pitanje preko socijalističke grupe kojoj su nekada pripadali ti poslanici. To vrlo ružno. Ne, ovo što ste vi danas iznosili, nego što imamo poslanike u ovom parlamentu koji ne biraju sredstva da nanesu veliku štetu našoj državi, upravo zbog toga što se u Savetu Evrope stalno raspravlja o jednom od najvažnijih pitanja za nas, a to je da li će delegacija parlamenta sa Kosova i Metohije učestvovati u njihovom radu ili ne.Mi ne.Mi smo bili blokirani ovim postupkom, samo zato što neko ne može da podnese da ih ima malo i da ovog puta poslanici, opozicioni, kojih ima mnogo više voljom građana, to su SRS i DJB, i ovo je bio

naša šefica delegacije, gospođa Aleksandra Đurović, i Žarko Obradović, koji je juče učinio sve u socijalističkoj grupi da kaže po kojoj proceduri su izabrani naši poslanici, što su uspeli danas da snagom svojih argumenata kolege u Komitetu za pravila i proceduru uvere da je sve učinjeno po domaćim pravilima i nacionalnog parlamenta i pravilima Saveta Evrope. Meni je drago da je deo poslanika, velika većina ovde, pozdravila tu vest aplauzom, koju smo dobili upravo dok ste vi postavljali pitanje. Možemo da ponovimo aplauz. Eto,

Gospođo Gojković, poštovano predsedništvo, dame i gospodo narodni poslanici, uputio bih isto pitanje i predsedniku Republike Tomislavu Nikoliću, predsedniku Vlade Aleksandru Vučiću i prvom potpredsedniku, odnosno ministru spoljnih poslova gospodinu Ivici Dačiću.Nakon odluke prištinske vlade i zakona koji je potom prošao, a u vezi je sa „Trepčom“, čuli smo od predsednika Republike prvi put pojam crvenih linija u našoj kosovskoj politici. S obzirom da smo ovde u parlamentu usvajali više dokumenata iza kojih su stajali i predsednik Republike i predsednik Vlade i aktuelni ministar spoljnih poslova, svojevremeno je on bio na funkciji predsednika Vlade, interesuje me da nam kažu koje su to crvene linije?Nemam ništa protiv da naša država formuliše svoju politiku. U zavisnosti od karaktera te politike, naša poslanička grupa će se o njoj izjasniti. Ali, mislim da smo svi u vrlo ozbiljnom problemu kada suočeni sa političkim inicijativama nekoga ko se nalazi naspram Beograda saznajemo da postoje crvene linije o kojima nikada nismo razgovarali. Te crvene linije vrlo često zapravo same sebe svode na jednu, po našem mišljenju neprihvatljivu, funkciju i ulogu u društvu. Crvene linije ne smeju biti alibi, niti sredstvo kojim se truje i anestezira naša javnost, da bi se onda potom uradilo sve ono što se navodno ni po koju cenu neće učiniti.Godinama učiniti.Godinama ovde razgovaramo o Kosovu. Drago mi je što je danas mnogo više onih koji su u međuvremenu shvatili vrednost politike i stavova koje mi oduvek zastupamo. To nisu ekskluzivno stavovi LDP ili kruga poslanika koji ih je sa nama oduvek delio. To su stavovi koje nam nameće život. Danas, u ovom trenutku kada smo suočeni sa objektivnim problemima koji prate primenu zakona koji je donet i usvojen u vezi sa „Trepčom“, mislim da se zanemaruje sve ono što je u međuvremenu stvoreno, da se stvara atmosfera u društvu, koja će nam ispostaviti cenu mnogo veću od cene koju ćemo platiti, po našem mišljenju, ukoliko ne reagujemo na zakon koji je usvojen u Prištini.Zbog toga bi bilo dobro da nam predsednik Republike, kada već govori o crvenim linijama, kaže koje su to crvene linije, kaže da li postoji još neko sredstvo osim onog na kojem smo insistirali do sada, kako bi te crvene linije mi odbranili? Mislim da je to posebno važno, imajući u vidu sve ono što u ovom trenutku stoji pred nama, i da svakako ne dolazi u obzir svakako ne dolazi u obzir teza koja se prenosi u ovom trenutku kroz naše društvo, a koja zapravo sve ono što se dešava u odnosima između Prištine i Beograda opisuje kao zaveru zapada, Evrope ili Amerike protiv srpskog naroda.Kada smo išli tim kursom u prethodnih 25 godina, samo smo gubili i stradali. Danas nam je potrebno mnogo više razuma, svakako mnogo više razuma u onim krugovima u kojima se formuliše odgovor na ono što se desilo prošle nedelje u Prištini. Dakle, neka kažu njih trojica da li postoje crvene linije, ako postoje, zašto nam o njima nisu govorili kada smo ovde usvajali dokumenta koja su formulisala našu politiku naspram kosovske politike?Neka izađu pred parlament i zatraže podršku za te crvene linije o kojima čitamo samo u intervjuima i slušamo u izjavama, a nikada o njima ozbiljno ne razgovaramo. Kada smo tako u prošlosti izvlačili linije, po pravilu smo bili gubitnici. Danas na to mi ne pristajemo i očekujemo od vas, gospođo predsednice, da nam omogućite da dobijemo adekvatan odgovor. Ivić. **Sanda Rašković Ivić** Hvala.Dame i gospodo narodni poslanici, poštovano predsedništvo, gospođo predsednice Skupštine, moje pitanje ide ka vama.Naime, mi svi znamo, od prošle nedelje, da je Srbija suočena sa ultimatumom, povodom otimanja Trepče i srpske imovine na KiM i ja i ja vas pitam – zašto do sada niste sazvali posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u kojoj bismo mogli da razgovaramo o ovoj temi?Danas zaseda Vlada Srbije i gospodin Marko Đurić će tražiti, kako je već u medijima najavio, da se sastane Savet bezbednosti UN da raspravlja o toj temi. Ne čini li vam se malo neobično da mi kao Vlada tražimo da zaseda Savet bezbednosti UN, a da pre toga nije zasedala Narodna skupština Republike Srbije?Mi ćemo danas imati neke druge teme. Zamislite, kada je 1914. godine Srbija dobila austrougarski ultimatum, da su tada Vlada i Skupština raspravljale o nekim drugim temama sem onoj o kojoj je ultimatum bio?Ja

jer je neophodno da mi konačno iskreno porazgovaramo, javno, iskreno, da se kaže tačno šta je to Briselski sporazum. Po nama, Briselski sporazum je jako loš za Srbiju, jer je Briselski sporazum isisao državu Srbiju sa KiM. Briselski sporazum je u stvari prostor, pravni prostor da dođe do otimačine srpske imovine i da dođe do otimačine Trepče.Da vas podsetim da su 2006. godine bili pregovori o KiM u Beču. Tada je Evropska unija imala identičan stav, isto kao i kosovski Albanci, a to je da imovina na KiM pripada kosovskim vlastima, a ne Srbiji. Mi smo tada to odbijali i odbili na kraju taj deo Ahtisarijevog plana, kao i ceo Ahtisarijev plan.Ja koristim priliku da vas pitam, gospođo predsednice, zašto niste raspisali

da je država Srbija prisutna na KiM?Briselskim sporazumom mi više nemamo svoje srpske organe vlasti. Nemamo više ni svoju policiju, ni sudstvo i time je srpska odbrana na KiM smanjena i zato nam se ovo sve dešava.Ja imam pitanja i za potpisnike Briselskog sporazuma i njihove asistente. Gde vam je, gospodo, danas ta famozna zajednica srpskih opština, koja je trebala da bude brana i garant

na KiM?Zahtevamo od vas, gospođo predsednice, da sazovete Narodnu skupštinu Republike Srbije sa ovom temom i da tu bude nekoliko tačaka. tražimo da bude prisutna Vlada sa premijerom i da Vlada građanima Srbije da jasne i nedvosmislene odgovore o tome šta se sve do sada dešavalo u vezi sa Briselskim sporazumom,

koji su to ustupci.Na kraju, tražimo da se napravi jedna jasna pregovaračka platforma koja će biti usvojena i u kojoj će jasno stajati da ne mogu dva čoveka na javni ili na tajni način da se dogovaraju i pregovaraju, nego da damo određeni okvir pregovaračkom procesu, onako kako bi bio red.Na

sam predlog i zahtev vaše i još nekih poslaničkih grupa za zakazivanje sednice na kojoj bi se razgovaralo na temu o kojoj ste upravo diskutovali diskutovali i postavljali pitanja, tako da će to svakako biti do kraja meseca. Dogovorićemo se sa predsednikom Vlade i sa svim članovima Vlade da svi budu prisutni i utvrdićemo datum. U okviru ćemo svakako razgovarati i postavljati pitanja i dobiti relevantne informacije.Nema nikakvih tajnih pregovora, tako da očekujem da ćemo razgovarati o temi koju ste vi predložili, a koja interesuje i ostavlja poslanike ovde prisutne, pa ćemo u okviru te teme razgovarati o raspisivanju izbora u lokalnim sredinama na teritoriji Republike Srbije.Pismeno ću vam odgovoriti, jer sam više puta odgovarala na to pitanje. I znam da je to pitanje vrlo

Ovo je nacionalni parlament Republike Srbije i drago mi je, zadovoljstvo mi je veliko što imamo poslanike sa teritorije KiM koji će sigurno uzeti učešće učešće u raspravi koju ste vi inicirali. Znači, postoje poslanici sa različitim političkim spektrom, pa ćemo čuti njihova pitanja i njihove diskusije.Reč

postavim sva ova pitanja. Naime, ovih dana smo, kako su moje kolege, prethodni govornici rekli, svedoci brojnih problema koje imamo na KiM kada je reč o zaštiti interesa naše države i naroda. To stanje nije došlo preko noći, ono je posledica niza procesa, a mnogi od njih su procesi dugog trajanja. U međuvremenu smo imali čak i oružane agresije zemalja NATO pakta, oružane pobune, atentate, pljačke, otmice, itd.Ono itd.Ono na šta ja želim da ukažem kroz svoja pitanja koja ću sada postaviti jeste da se neki od tih mehanizama, koji su doveli do ovakvog stanja na KiM, već godinama unazad primenjuju i na teritoriji centralne Srbije i ako ne budemo bili oprezni, može nam se desiti da imamo još veće probleme od onih koje trenutno imamo i zbog toga se i mi iz poslaničke grupe Srpskog pokreta Dveri pridružujemo zahtevu, koji smo prošle nedelje tražili u pisanoj formi, da se održi posebna sednica o KiM.Moja pitanja su sledeća. Da li je tačno da je u periodu od 2009. do 2015. godine više hiljada lica albanske nacionalnosti, preciznije njih oko 7.000 rođenih na području AP KiM, prijavilo prvo prebivalište na području opštine Medveđa, kršeći pri tom, odredbe Zakona o prebivalištu i boravištu građana Republike Srbije:Da li je tačno da su pomenuta lica albanske nacionalnosti nakon prijave prebivališta odmah dobila biometrijska dokumenta, lične karte i pasoše? Da li je tačno da su pomenuta punoletna lica odmah po dobijanju biometrijskih dokumenata upisana u birački spisak opštine Medveđa? Da li je sektor unutrašnje kontrole policije u vezi sa ovim sprovodio istragu i do kakvih su saznanja došli tom prilikom? Da li je tačan podatak, koji je već možda operativno proveren i potvrđen da na području opštine Medveđa živi oko 3.500 Srba, 527 Albanaca, dok je fiktivno na adresama prebivališta i u biračkim spiskovima preko 7.000 Albanaca?Da li je tačan podatak da je u selu Svirce, opština Medveđa u informacionom sistemu MUP-a prijavljeno oko 1700 stanovnika Albanaca, a da u tom selu zapravo imenom i prezimenom živi oko 18 do 20 građana albanske nacionalnosti? Da li je tačno da na području opštine Medveđa ima nekoliko stotina lica albanske nacionalnosti koja su tu od ranije prijavljeni a koja sada imaju oko sto ili preko sto godina? Da pojasnim, postoji izgleda nekoliko stotina lica koja su se odavno upokojila, a za neke od njih se još uvek podižu penzije, recimo na teritoriji opštine Medveđa? Da li je tačno da u naseljenim mestima, koje pokriva policijsko odeljenje, Sijarinska banja, živi oko 700 lica, a da u spiskovima stanara stoji da ima oko 3.500 lica?Sve što sam do sada rekao, neizostavno upućuje na to da moram postaviti pitanje - da li je uopšte vođena precizna evidencija lica u okviru MUP-a kada je reč o teritoriji opštine Medveđa? Zatim, kako je utvrđivan identitet lica koja su starija od 16 godina, a koja nisu imala nijedan dokument izdat od nadležnog organa Republike Srbije? Da li je to rađeno u skladu sa članom 43. i 44. Zakona o policiji ili se to vršilo na osnovu izjave dva svedoka, uz koju je priložena fotografija lica, na koju je izvršena overa potpisa od strane opštinskog organa, uprave opštine Medveđa, što može da dovede do zloupotrebe, zamene, ili krađe identiteta?Takođe molim da mi se dostave sledeći izveštaji. Prvi je izveštaj Policijske uprave za Leskovac, broj 021-8128/15 od 19.02.2016. godine. Ako je moguće, želeo bih da dobijem izveštaj Sektora unutrašnje kontrole policije broj 130/15 od 28. oktobra prošle godine, dakle, kako bih se upoznao sa njihovim sadržajem. želim da vidim šta se dešava sa inicijativom Pokreta za opštinu Bujanovac, „Ljudska prava Srba u Bujanovcu“, Zavičajnog kluba Bujanovčana, koji su podneli još 5.02.2015. godine, tada je primljeno u zgradi Vlade Republike Srbije, gde traže odgovore na određena pitanja. Hvala. **Maja Zahvaljujem predsednice.Poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, građani Republike Srbije, ja bih zatražio obaveštenje od Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, a ono će pretpostavljam dalje ovo pitanje proslediti onome koje nadležan, bilo da je to preduzeće „Putevi Srbije“ ili eventualno lokalna samouprava koja može biti nadležna za ovaj problem.Problem problem.Problem sam uočio pre nekoliko meseci, a nakon toga su me kontaktirali stanovnici opštine Bajina Bašta, koji su mi potvrdili da taj problem zaista i postoji, da je nešto ozbiljniji nego što sam mislio i da on traje mnogo duže nego što sam mogao i da pretpostavim. O čemu se radi?Pre nekoliko meseci sam prolazio putem Valjevo-Bajina Bašta i na deonici tog puta preko Povlena, odnosno preko Debelog brda, na spuštanju prema Drini, nisam mogao a da ne primetim da ni jedna serpentina, odnosno lakat krivina nije pravilno obeležena. Sa strane prema Valjevu moram da priznam da je možda sve, ako ne sve, onda velika većina ovih krivina bila obeležena. Dakle, radi se o jednom vrlo ozbiljnom problemu po imovinu, a što je još važnije po živote građana.Kontaktirali su me i stanovnici opštine Bajina Bašta koji su mi rekli da je ova informacija tačna, ali da je isto tako put Bajina Bašta-Tara isto tako nije obeležen, odnosno lakat krivine takođe na ovom putu nisu obeležen, mada je ovaj put popravljen pre nekoliko godina i proširen je. Te lakat krivine su urađene nešto bolje nego što je to bio slučaj ranije.Dakle, ranije.Dakle, radi se o nečemu što apsolutno mora da se reši u najskorijem mogućem roku. Radi se o jednom vrlo važnom magistralnom pravcu. Radi se o putu koji ne samo da povezuje Zapadnu Srbiju, nego povezuje i Beograd, odnosno severnu Srbiju sa vrlo važnim turističkim centrima u Srbiji, sa Tarom, Mokrom Gorom, Zlatiborom, zatim sa Andrićgradom, Višegradom, istočnom Bosnom, istočnom Hercegovinom i nadalje, Crnogorskim primorjem.Molim Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture da ispita o čemu se radi, da kontaktira nadležni organ, bilo da su to „Putevi Srbije“, bilo da je lokalna samouprava i da proveri zašto ovaj problem postoji prema rečima stanovnika Bajine Bašte već više od 10-15 godina. Hvala.

upućujem pitanje ministru poljoprivrede, gospodinu Nedimoviću. Znamo da država Srbija već četiri godine nema koegzistentnu politiku što se tiče poljoprivrede, znamo da smo za četiri godine, tj. Vlada Republike Srbije je promenila tri ministra poljoprivrede.

da agrarni budžet bude petogodišnji ili desetogodišnji, ili će nam agrarna politika zavisiti od toga koliko često menjamo ministra poljoprivrede?Imamo i predlog za ministra poljoprivrede da se osnuje fond za razvoj agrara koji će poljoprivrednicima davati kredite po kamatnoj stopi od 1% na godišnjem nivou kako bi smo pomogli poljoprivrednike ili želimo namerno da unizimo sve ljude koji se bave poljoprivredom, kako bi smo stranim državljanima prodavali prodavali našu zemlju? Nemamo ništa protiv stranih investicija, naravno da smo za strane investicije, ali nismo za to da se naša srpska zemlja prodaje bilo kome.Drugo pitanje upućujem ministarki državne uprave i lokalne samouprave

ne bismo sada da čitamo imena, ali imamo podatke da je preko 8.000 ljudi zaposleno u opštinama i gradovima, pre svega kojima rukovodi SNS i da su to sve aktivisti SNS. Na primer u opštini Žitište u poslednjih godinu dana uposleno je 20 ljudi. U Gradu Užicu 180 ljudi je zaposleno u javnim preduzećima i samoj Skupštini grada. U Nišu taj broj iznosi 300 aktivista SNS, u Velikoj Plani je to 50. U Gradu Smederevu je preko 200 ljudi zaposleno u poslednjih godinu dana, što na ugovor, što za stalno. U Kuli je zaposleno preko 40 ljudi, u Prokuplju preko 40 ljudi zaposleno, što na ugovor, što za stalno.Imamo ovde imena i prezimena, nije zgodno da čitamo imena i prezimena tih ljudi, postavljam pitanje ministarki lokalne samouprave koje će konsekvence snositi neodgovorni predsednici opština i neodgovorni gradonačelnici SNS? Mi znamo da ste vi pobedili na izborima, znamo da već četiri godine zapošljavate svoje aktiviste, svoje tapšače, ljude koji im lepe plakate, koji su stranački aktivisti, ali šta ćemo raditi sa predsednicima opština, gradonačelnicima i direktorima koji su kršili zakon? To je pitanje za ministarku, kako će se izboriti sa tim problemom?Pošto čujem da gospoda od preko puta dobacuju, u 2015. godini Opština Smederevska Palanka po izveštaju ministarstva je imala 11 ljudi manje nego što je zakonom dozvoljeno. Hvala.

je veliki broj staračke populacije, ljudi više ne žive u našim selima, a to ne važi samo za Svrljig, to važi i za okolne opštine na jugoistoku Srbije, a po Zakonu o pretplati treba se plaćati po 150 dinara za svako brojilo, ima mogućnosti po članu 42. i oslobađanja od pretplate, gde decidno kaže da svi oni pretplatnici koji imaju svoje brojilo, a ne žive u domaćinstvu i ne troše struju, po njihovom zahtevu oni moraju osloboditi od TV pretplate od 150 dinara.Ja sam u razgovoru sa mojim komšijama, sa ljudima iz Svrljiga, čiji su roditelji u selima umrli, oni su nasledili svoje kuće, svoja domaćinstva i dalje imaju svoje brojilo i imaju struju, ali ne troše. Oni su podneli zahtev februara meseca ove godine RTS-u i do dana današnjeg nisu dobili odgovor, a i dalje im dolazi svakog meseca da moraju da plate pretplatu iako imaju mogućnost i obavezan je RTS da ih oslobodi po Zakonu o upravnom postupku za 30 dana od dana kada su podneli zahtev za oslobađanje.Pitam odgovorne, kada će se tim ljudima dati rešenje o oslobađanju od pretplate? Jer, velika je populacija ljudi koji žive u gradovima čije su dedovine ostale u našim selima, oni dolaze tamo, ali ne troše struju. Znači, molio bih predstavnike RTS-a i odgovorne da se što pre ti ljudi po njihovom zahtevu oslobode od pretplate, jer je svaki dinar potreban našim građanima, a sve su te opštine u našem kraju, na jugoistoku Srbije, veoma siromašne i ljudi su veoma siromašni. To je jedno pitanje.Drugo pitanje je isto

Posle onih problema i ratova, država Srbija je uredbom prenela i formirala firmu „Herbogal“. Do 2004. godine firma „Herbogal“ je funkcionisala i radila. Godine 2004. otišla je u stečaj i do dana današnjeg iz stečaja nije izašla. Opština Svrljig ima mogućnosti i ima zainteresovanih investitora koji žele da ulože u tu firmu. Inače, ta firma je, osim proizvodnje lekova,

Fond zdravstva ne može to da završi, ja bih predložio Ministarstvu zdravlja da nadležnost prenese lokalnoj samoupravi, a imamo zainteresovanog investitora koji bi tamo krenu da radi još sutra. Inače, ta firma se nalazi na 15 km od autoputa. Put je veoma frekventan i nalazi se na ulazu u Svrljig. Pitanje je - kada će se rešiti problem „Krke“, odnosno „Herbogala“, da mogu tamo ljudi da se uposle?Inače, moram to da kažem, imam vremena, bio sam kao narodni poslanik, zajedno sa pomoćnikom predsednika opštine, u RFZO i u razgovoru sa licem Petar Stajković, on je tamo zadužen baš konkretno za te probleme, u razgovoru sa njim sam video da oni nisu zainteresovani za rešavanje tog problema. Ujedno, mogu da kažem i da je svojim ponašanjem u razgovoru sa njim, gospodin Petar Stajković, ja sam s njim govorio, on je gledao negde iza sebe, nije obraćao pažnju na ljude koji žele da reše probleme, nije obraćao pažnju na ljude koji dolaze iz daljih opština i na taj način je degradirao i Skupštinu, degradirao i predsednika opštine i sve ljude opštine Svrljig. Ja bih pozvao i direktora RFZO da razgovara sa svojim radnicima, kao što je primer Petar Stajković, jer na takav način saradnja i sa lokalnim samoupravama i sa ljudima je vrlo loš primer za sve. Mi probleme moramo rešavati. U krajnjem slučaju, ako se problem ne može rešiti, može se makar razgovarati sa ljudima.Hvala vam još jednom.

moje pitanje je za premijera Republike Srbije, koji je glavni pregovarač sa Prištinom oko svih pitanja u vezi sa Kosovom i Metohijom,

i to je nešto što je neupitno i to bi bila crvena linija politike za svaku stranku koja drži do vladavine prava.Rudarsko metaloški hemijski kombinat „Trepča“ je osnovan 1927. godine, pre Drugog svetskog rata, u Kraljevini Jugoslaviji. Godine 1992. je postao deoničarsko društvo. U vlasništvu je Fonda za razvoj, 78,5%, „General Eksporta“ koji je u stečaju, koji ima svoje poverioce 9,7%, „Jugobanke“ koja je takođe u stečaju, ima svoje poverioce u vlasništvu 3,3%, „Progresa“ sa 2,8%, zatim „MTS banke“, „EPS“-a, „14. oktobra“ koji je takođe u stečaju i ima svoje poverioce, „Ratka Mitrovića“, „Termoelektro“ kompanije, „Dunav osiguranje“ koji imaju svoje vlasnike.Premijer vlasnike.Premijer je dao izjave u vezi imovine nekih pravnih lica na Kosovu. Recimo, za imovinu „Telekoma“ je rekao da je ona, koliko on vidi, već zakucana, odnosno to pitanje je zakucano, i da ne zna da li tu može nešto da uradi. Zatim, upotrebio je izraz „doviđenja“ i za imovinu „Telekoma“ i za „Gazivode“.Ovo kršenje ugovora i kršenje prava na imovinu i pitanje je da li je svim ovim zemljama, pogotovo u EU koje učestvuju u ovim pregovorima, postavio pitanje poštovanja ugovora i imovine. To je centralno pitanje koje bi moralo da bude postavljeno, jer imovinom ne može neko drugi da raspolaže. Ova odluka o tome da se prisvoji vlasništvo nad kompanijom „Trepča“

donela zakon o „Hemofarmu“, na primer, ili donela zakona o NIS-u, ili donela zakon o „Telenoru“, gde bi strano vlasništvo tim zakonom prenelo u svoje vlasništvo. To je nešto što je nedozvoljeno u civilizovanom svetu i pitanje je da li je to pitanje postavljeno svim pregovaračima iz EU i sa zapada i da li ih je pitano zbog čega gromoglasno ćute na ovakav potez Prištine?Naravno, to što se desilo u Prištini ne može biti sprečeno, oni mogu da donesu zakon kakav im padne na pamet. Međutim, to ne znači

je problem kada i ova zemlja, odnosno njen premijer krši imovinska prava. Recimo, u slučaju Savamale, u slučaju protivustavnog uzimanja penzija. Time postavljate presedan na osnovu koga vas onda cene kada tražite poštovanje vaših imovinskih prava. U samim briselskim pregovorima, odnosno u onome što je potpisano nigde ne stoji da se ili Republika Srbija ili pravna i fizička lica iz Republike Srbije odriču svoje imovine bilo gde, pa i na Kosovu i Metohiji. Znači, ovo je prevashodno imovinsko pitanje i pitanje poštovanja imovinskih prava.Tako da, pitanje je za premijera – da li je

i da li ih je pitao zašto ne reaguju na kršenje imovinskih prava vlasnika kompanije „Trepča“? Među vlasnicima, osim ovih koje sam pobrojao, su naravno i poverioci kompanija koje su u stečaju, koje ostvaruju svoja imovinska prava preko stečajnog postupka i njihova imovina je takođe oduzeta. I, zašto je rekao i zašto misli da je bilo šta u vezi imovine zakucano? Mislimo da je to neprihvatljivo za premijera Republike Srbije. Osnovne vrednosti koje zastupamo su vladavina prava, imovinska prava i poštovanje ugovora. Hvala.

predsednice Narodne skupštine, dame i gospodo narodni poslanici, danas ću postaviti dva pitanja.Prvo pitanje ću uputiti Ministarstvu unutrašnjih poslova ministru Nebojši Stefanoviću i Ministarstvu pravde, ministru gospođi Neli Kuburović. Moje prvo pitanje se odnosi na najveću organizovanu pljačku u istoriji Srbije, i to pljačku državnog resursa koja se desila u vreme prethodnog režima, odnosno 2012. godine, a naravno tiče se Razvojne banke Vojvodine. Režim koji je vladao pre 2012. godine ne samo da je u slučaju Razvojne banke Vojvodine dozvolio bestidnu pljačku građana Srbije, već je i Razvojnu banku Vojvodine koristio kao svoju kasicu prasicu.Tako

Međutim, gle čuda, Upravni odbor Razvojne banke odobrio je DS da rok za vraćanje kredita bude produžen sa šest na 42 meseca, uz mesečnu kamatu od 1,4%, što je zaista skandalozno i pokazuje da je tada banka bila apsolutno pod kontrolom vladajućeg režima. Naravno, samo u dva postupka u kojima su službenici banke pod kontrolom vladajućeg režima davali kredite bez pokrića privrednim društvima, građani Srbije su oštećeni za preko pet milijardi dinara. Za taj novac mogli smo izgraditi 170 novih vrtića, recimo, za našu decu, 50 novih prečistača otpadnih voda, čime bi 50 novih naselja dobilo uslove za izgradnju kanalizacione mreže i još mnogo toga, naravno, da nismo opljačkani.Dakle, moje pitanje je – koliko je ukupno pokrenuto krivičnih postupaka u vezi sa zloupotrebom u Razvojnoj banci Vojvodine? Koja je kvalifikacija krivičnih dela u tim postupcima? U kojoj su procesnoj fazi ti postupci? Za koliki novac ukupno se sumnja da su oštećeni građani Srbije zbog malverzacije u Razvojnoj banci Vojvodine?Moje drugo pitanje ću uputiti Ministarstvu državne uprave, lokalne samouprave ministru gospođi Ana Brnabić. Dakle, koliko je ukupno lica, odnosno stranačkih aktivista zaposleno od decembra 2013. godine do danas u organima AP Vojvodine, Vladi Vojvodine i Skupštini Vojvodine? Ovim želim da pokažem zaista koliko je prethodni režim u Vojvodini zapošljavao, odnosno koliko je Vlada Bojana Pajtića u stvari zaposlila aktivista. Hvala. **Maja

sazivu ove sednice koji vam je dostavljen sadržan je predlog dnevnog reda sednice.Pre utvrđivanja dnevnog reda sednice potrebno je da Narodna skupština odluči o predlozima za stavljanje na dnevni red akata po hitnom postupku i predlozima za dopunu dnevnog reda.Pauza

jedinice.Konstatujem da primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 134 narodna poslanika.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine Republike Srbije predložio je da se po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 6. Zakona o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima privrednog društva za proizvodnju i preradu čelika Železara Smederevo, d.o Smederevo,

je predložila da se po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmenama i dopunama Sporazuma o zajmu između Vlade Republike Srbije, kao zajmoprimca i Vlade Republike Azerbejdžan, kao zajmodavca, za finansiranje izgradnje deonice Ljig-Bojkovci, Bojkovci-Takovo i Takovo-Preljina auto-puta E-763 u Republici Srbiji od 2. februara 2012. godine, koji je podnela Narodnoj skupštini 4. oktobra 2016. godine.Stavljam na

je predložila da se po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju.Stavljam na glasanje ovaj

između Republike Srbije, Evropske investicione banke i Narodne banke Srbije, koji je podnela Narodnoj skupštini 4. oktobra 2016. godine.Stavljam na glasanje ovaj

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu(Program modernizacije i optimizacije javne uprave) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koju je podnela Narodnoj skupštini 4. oktobra 2016. godine.Stavljam na glasanje

je predložila da se po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o učešću pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama u 2016. godini, koji je podnela Narodnoj skupštini 4. oktobra 2016. godine.Stavljam na glasanje

je predložila da se po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o usvajanju godišnjeg plana upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2016. godini, koji je podnela Narodnoj skupštini 4. oktobra 2016. godine.Stavljam na glasanje ovaj

7.000 porodica u Republici Srbiji živi isključivo od toga što uzima u zakup državno poljoprivredno zemljište, a broj porodica koji ima dodatne prihode zbog toga što uzima u zakup i obrađuje državno poljoprivredno zemljište je možda i dva puta veći. Tako da ste vi, kada ste usvajali Zakon o poljoprivrednom zemljištu pre nekoliko meseci u ovoj Skupštini direktno ugrozili egzistenciju za 15 ili 16.000 porodica, poljoprivrednih porodica koje žive od toga što uzimaju zakup i obrađuju državno poljoprivredno zemljište.Kada ste usvajali Zakon o poljoprivrednom zemljištu vi ste u njega uneli jednu čudnu odredbu da predsednik opštine u svakoj opštini u Srbiji može da da 30% poljoprivrednog zemljišta u toj opštini investitoru po svom slobodnom izboru na period od 99 godina. Time ste uskratili pravo svim ovim ljudima koji žive od obrađivanja tog poljoprivrednog zemljišta da i ubuduće to rade, a sve će se dešavati onako kako ste vi već u prethodne četiri godine navikli, bez javnog poziva, tajno u direktnim dogovorima i sa odabranim poslovnim partnerima koje iz nekog razloga predstavljate kao investitore.Ono što predlažem u ovom zakonu jeste da se naprave neka pravila po kojima ti investitori mogu da dobiju tu zemlju na 99 godina. Da se raspiše javni poziv, da se oni nadmeću, da moraju da daju investicione planove, da se vidi ko može i koju zemlju da dobija na to korišćenje od 99 godina zbog toga što je 99 godina životni vek nekoliko generacija u porodicama koje žive od poljoprivrede i vi ćete zapravo time naterati ljude koji se bave poljoprivredom da rade kao nadničari na zemljištu vaših poslovnih partnera koje ste odabrali bez javnog poziva, bez kriterijuma, bez pravila i bez ikakvih uslova.Dajte da razgovaramo o ovome, da vidimo na koji način ovaj postupak može da se učini malo poštenijim, mnogo transparentnijim i da tim ljudima ne uskraćujemo pravo da žive od onoga od čega generacije u njihovim porodicama žive i da im ne ostavljamo zemlju najlošijeg kvaliteta, nego da se dogovorimo oko toga koju zemlju mogu da uzimaju vaši poslovni partneri, a koja će pripasti onima koji je obrađuju. **Maja Gojković**

Zbog čega Republika Srbija tri godine kasni sa usvajanjem Zakona o nestalim bebama? Zbog čega skupštinska većina u Skupštini Srbije tri godine ne ne pristaje na to da se u Krivični zakonik, kao krivično delo koje ne zastareva stavi i krađa beba i zbog čega vi ne želite da date roditeljima kojima su deca ukradena više vremena da potraže pravdu i zbog čega dopuštate da ta krivična dela zastare?Evo, ne morate ni glasati za, ne morate ni usvojiti Predlog zakona,

Od toga kakvi će nam biti fakulteti, kakvi će nam biti univerziteti, kakvo će nam biti obrazovanje na visokoškolskim ustanovama zavisi to kakvu mi zemlju želimo da gradimo, kakvo društvo želimo da budemo, da li želimo da budemo zemlja na koju će se ozbiljno računati kada se priča o razvoju regiona, o razvoju ovog dela Evrope, ili ćemo biti zemlja u koju će investitori dolaziti zbog jeftine radne snage, zbog radnika koji za 23.000 dinara pristaju na to da nose pelene i da ne mogu da odu u wc zato što drugu perspektivu nemaju?Da li ćemo biti zemlja koja će kupovati investicije i plaćati desetine hiljada evra za radna mesta na kojima radnici rade za minimalac, a jedini uslov je da može da se stoji 10 sati?Mi treba da donesemo odluku o tome kakve fakultete želimo, kakve univerzitete želimo, šta želimo da naši studenti znaju kada izlaze sa tih fakulteta. Da li i dalje želimo da imamo pravnike koji završe pravni fakultet, a da nisu videli ni jedan ugovor? Da li i dalje želimo da imamo nastavnike srpskog jezika koji su metodiku nastave učili po knjizi iz 1972. godine i ne znaju šta se desilo prethodnih 40 godina u savremenom obrazovanju?Da li želimo da imamo i dalje poplavu privatnih fakulteta na kojima se kupuju diplome, plagijata, za koje se ne zna ni ko ih je pisao, ali se vrlo dobro zna ko ih je podneo? Da li želimo da imamo fakultete koji, da bi upisali što više studenata i da bi zaradili što više novca, snižavaju sve kriterijume? Da li želimo da imamo sistem u kom posle akreditacije univerzitete niko više ne kontroliše i nemamo nikakav sistem kontrole kvaliteta?Da li želimo da imamo studente koji već upisuju fakultete sa tim da nezadovoljavaju, čak ni osnovne standarde? Da li želimo da naši najbolji studenti i dalje imaju problema kada akredituju diplome koje su, kada nostrifikuju diplome koje su stekli u inostranstvu? Da li želimo da obrazovni sistem stvara kadrove koji ne mogu da se bave zanimanjima za koje su se školovali da li želimo da se na taj način obezvređuje znanje, obezvređuje trud i da pošaljemo svima u ovoj zemlji poruku da nije vredno ni učiti, ni raditi, ni truditi se?To su stvari o kojima, ja mislim, moramo da razgovaramo. Neka ovaj moj predlog ne bude nešto što ćemo usvojiti, ali mislim da je vreme da o tome počnemo da razgovaramo u Skupštini, samo neka počne. **Maja Gojković** Hvala.Stavljam na glasanje predlog.Molim

predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika koji je podneo Skupštini 16. septembra 2016. godine.Da li poslanik Konstantinović želi reč?

onda.Zaključujem glasanje. Za je glasalo

predlog.Narodni poslanik Nenad Konstantinović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o posebnim merama za sprečavanje i vršenje krivičnih dela protivpolne slobode prema maloletnim licima.Da li poslaniče želite

tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima.Izvolite poslaniče. Nije tu.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Molim

11, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 158 narodnih poslanika.Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.Narodni poslanik Zdravko Stanković predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o izmeni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.Stavljam

onda.Zaključujem glasanje. Za je glasalo

tako da ništa ne nauče, u njima sede i uče napamet. Direktori nisu sposobni za upravljačke poslove koje treba da vode. Nastavnici ne nauče mnogo na seminarima na koje odlaze. Uslovi u školama su katastrofalni, udžbenici su nam zastareli, nastavni planovi i programi preobimni i neadekvatni za savremeno vreme. Nastava se izvodi na tradicionalni način, bez uključivanja ikakvih modernih načina nastave. Škole su pune nasilja. Deca samo uče napamet ono što se od njih zahteva.Potrebna zahteva.Potrebna nam je depolitizacija organa upravljanja, depolitizacija izbora direktora. Potrebna nam je obuka direktora za poslove koje treba da obavljaju.

u zabavištima nemaju čak ni onakve uslove, a veoma često su vrlo skromni koji imaju kod kuće. Roditelji treba da donose u zabavište od igračaka, preko knjiga, pa sve do sapuna za ruke.

školama nema uslova za učenike. Kabineti nisu opremljeni, nema interneta u školi, nema podrške deci iz osetljivih grupa i oni veoma rano prekidaju školovanje. Priča se o nekakvom ukidanju škola, o racionalizaciji mreže škola. Deca su u školama gladna, nemaju čak ni za užinu. Kabineti su neopremljeni, nema biblioteka, nema interneta, nema izborne nastave. Deca se ne razvijaju, kao ličnosti, kao misleći ljudi, kao budući misleći građani ovoga društva. Dominira predavačka nastava, nema modernih disciplina. Smanjuje se broj odeljenja u školama i povećava broj dece u njima. Nastavnici nisu obučeni za moderne koncepte učenja, nema profesionalnog razvoja nastavnika. Kvalitet obrazovanja nam je ispod proseka.Deca ne znaju da interpretiraju čak ni tekst koji su malopre pročitala, ne znaju ništa kada izađu iz škola, nisu osposobljena niti da nastave školovanje, niti da se snađu u daljem životu. Sport je privilegija za talentovanu decu. Ostala deca pokušavaju na sve načine da se oslobode od časova fizičkog vaspitanja. Škole nemaju vaspitnu ustanovu, deca izbegavaju časove, nastavnici isto tako.Hajde da makar razgovaramo o tome. **Maja Gojković** Hvala.Stavljam na glasanje

Zahvaljujem.Koleginice i kolege, mi se nalazimo u jednom veoma nesrećnom, začaranom krugu kada je u pitanju naše obrazovanje. Udžbenici su nam loši zato što su nam loši nastavni programi. Nastavni programi su nam loši zato što nam je loše školstvo. Školstvo nam je loše zato što nema nikakve namere da se ono inovira.Međutim, kada su u pitanju udžbenici, možda se nove kolege ne sećaju svega što se desilo, kada smo usvajali Zakon o udžbenicima, jedna od najvećih polemika koja se vodila u ovoj Skupštini bila je da li udžbenik kao nastavno sredstvo treba da bude takav da razvija i kritičko mišljenje kod deteta.Kod ministra je u tom momentu to bilo neprihvatljivo. On je, doduše, i nekoliko puta davao taj zakon u proceduru, pa se žalio na pritiske koje je imao, pod pritiscima pa se verovatno onda posle nagodio sa vršiocima pritiska, pa je pustio taj zakon u proceduru.Situacija nam je takva da trenutno jedna izdavačka kuća drži monopol nad udžbenicima, da se i dalje nastavnici tretiraju kao osnovna karika, najslabija karika u lancu, optužuju za korupciju, optužuju za razne podobštine kada je u pitanju izbor udžbenika, a ne vodi se računa o tome šta u tim udžbenicima piše. Oni su i danas prepuni materijalnih grešaka. Oni su prepuni predrasuda, prepuni diskriminacije, prepuni svega onoga što u udžbenicima ne bi smelo da bude i mi moramo naći način kako da ti udžbenici budu prilagođeni modernim potrebama modernog sveta modernog školstva i modernog obrazovanja.Oni su i dalje preteški, preskupi. Deca i dalje kupuju gomile udžbenika koje nikada ne otvore samo zato što su im na početku školske godine rekli da su im ti udžbenici potrebni. Ne smeju da pišu u njima da pišu u njima zbog toga što veoma često zbog cene udžbenika njihovi roditelji, da bi im kupili nove udžbenike, moraju da prodaju one stare. Projekat besplatnih udžbenika znamo kako je prošao. A ova Skupština odbija o tome da razgovara.Mi kada pričamo o obrazovanju, mi pričamo o tome da li roditeljima treba naplaćivati kada deca izostaju iz škole. Pričamo o tome da li neko treba da studira četiri, šest ili deset godina, a o onim stvarima koje su ključne za kvalitet našeg obrazovanja, a kvalitet obrazovanja je ključan za kvalitet našeg života, vi ne želite da razgovarate.Molim vas da prihvatite ovaj predlog i da počnemo da razgovaramo o tome, jer ako se time ne bavimo, ne znam zbog čega smo se mi uopšte kandidovali da budemo poslanici. **Maja

i neke nepravilnosti na koje smo ukazivali kada se i sam zakon pre godinu dana usvajao u ovoj Skupštini. Iz tog razloga smo došli do zaključka da treba promeniti, pre svega, član 3, 6, 13. i 14. Uz to, tu smo dodali i član 13a.

i događaji koji su se desili sa komunalnom policijom.Svi ste čuli, svi ste bili na neki način svedoci, na koji način je komunalna policija zloupotrebljavala svoj položaj. Iz tog razloga, kada smo se vodili i analizirali ovaj zakon, došli smo do zaključka da se u članu 3. izlazi u susret predstavnicima sindikata, kao i svim zaposlenima koji u nekom trenutku žele da iskažu svoje nezadovoljstvo. U prethodnom članu 3. smo imali na neki način ograničavanje tog događaja.Što se tiče člana 6, ne postoje objektivni razlozi, i tada smo ukazivali na to, da ne treba da se okupljaju radnici ispred predškolskih i školskih ustanova, jer na taj način onemogućavalo da iskažu svoje nezadovostvo uslovima rada ili nezadovoljstvo svojim menadžmentom ili bolje reći direktorom.Što se tiče član 13a, gde smo dodali, i tu smo jasno definisali mesto okupljanja, jer svuda u svetu postoji neko mesto gde mogu nezadovoljni radnici, nezadovoljni politikom ili Vladom, da se okupljaju i mi smo ovde definisali da to bude trg Nikole Pašića, Pašića, da bi se na neki način približili svetskim demokratijama koje imaju neko mesto okupljanja.Mi smo i tada, ako se sećate, pre godinu dana, uložili amandman, ali na žalost nismo imali razumevanje od većine u ovoj Skupštini.Iz tog razloga, poštovani poslanici, pozivam vas da glasate za predlog ovog zakona, da se uvrsti u dnevni red i još neke manjkavosti, nedostatke u ovom zakonu zajednički pokušamo da rešimo. Hvala.

takođe smo i ovaj zakon vrlo pomno pratili i analizirali. Kao što znate, ovaj zakon je stupio na snagu 5. februara 2016. godine i kao predmet zakona utvrđeno je, između ostalog, uređivanje javnog reda i mira na javnom mestu i protivpravna dela protiv javnog reda i mira.Ja

22. i događaji koji su se unazad nekoliko meseci dešavali sa komunalnom policijom, gde je komunalna policija zloupotrebila svoj položaj i prevazišla okvire svoje nadležnosti i

jer smatramo da je član 22. definisan na neprihvatljiv način, čije je tumačenje prepušteno od slučaja do slučaja, kako je pokazalo postojeća praksa u prethodnih nekoliko meseci. Ne čini se ništa čime bi rad službenog lica bio ograničen ili čime bi oni na bilo koji način bili u inferiornom položaju u odnosno na potencijalne učinioce prekršaja.Ja ću vas samo podsetiti, neko neko će pomisliti da želimo da umanjimo odgovornost i nadležnosti službenih lica, da su u odredbama drugih zakona vrlo jasno utvrđena ovlašćenja službenog lica u ovakvim slučajevima. Zato, poštovani narodni poslanici, da ne bi dolazili u situaciju da imamo slučaj, kao pre nekoliko meseci, koji je bio sa smrtnim ishodom, molim vas da glasate za ovo, da stavimo na dnevni red, jer red, jer ni na koji način ne želimo da umanjimo ovlašćenja, niti odgovornosti službenog lica. Ja znam šta znači to, jer sam dugo godina bio ovlašćeno lice, radio sam kao republički inspektor i znam

Mi smo kao poslanička grupa zahtevali da se u Zakonu o porezu pravnih lica, gde je propisano da stopa poreza na dobit pravnih lica iznosi 15%, da se smanji na 10%. rasterećenje realnog sektora od visoke stope poreza na dobit i to bi ujedno bio impuls za privlačenje stranih investicija, ali i za veću privrednu aktivnost domaćeg realnog sektora.Zakon Zakona o porezu na dobit pravnih lica stvoriće uslove da se kroz smanjenje poreske stope poreza na dobit pravnih lica na 10% fiskalno ratereti realni sektor, privredna društva, preduzeća, zadruge i drugi učesnici na tržištu. Ovo će implicirati smanjenje stope nezaposlenosti, jer se pokazalo da niže stope poreza na dobit pravnih lica stimulišu otvaranje novih radnih mesta, a i novo zapošljavanje.Sve zemlje koje su bile u tranziciji u našem okruženju su imale relativno nisku stopu poreza na dobit kompanija, i to se pokazalo kao važan fiskalni instrument u funkciji razvoja ekonomije i povećanja zaposlenosti i obezbeđivanja visoke stope rasta u budućnosti, pre svega, kroz povećanje izvoza.Ja izvoza.Ja ne živim u iluzijama da će samo sniženje stope poreza na dobit sa 15 na 10% rešiti sve naše strukturalne probleme naše ekonomije, ali može biti svakako važan fiskalni instrument za ozdravljenje i rast naše ekonomije.Ja mislim da ovde nema ni jednog poslanika koji ne želi da imamo što veći BDP, da naša ekonomija krene u pravom smeru i smatramo da je ovo jedan od načina da možemo da povećamo stopu zaposlenosti, a i na neki način da oporavimo našu posrnulu ekonomiju.Iz tog razloga, poštovani narodni poslanici,

Naše je mišljenje da akcionari koji imaju manje od 5% udela u medijima su trebali takođe da budu upisani u registar vlasnika.To naše mišljenje i taj naš stav je upravo dalo nam za pravo, jer je i Savet za borbu protiv korupcije u februaru mesecu 2015. godine takođe objavio izveštaj o vlasničkoj strukturi i kontroli medija u Srbiji

budu upisani u registar vlasnika. Iz tog razloga mi tražimo da se u članu 39. stav 1. gde se predviđa da se u registar medija upišu svi vlasnici direktni, indirektni, bez obzira na visinu udela u osnivačkom kapitalu izdavanja, za razliku od dosadašnjeg rešenja kao što sam rekao koje je predviđalo da se upisuju samo podaci o vlasnicima čiji udeo prelazi 5%.Iz tog razloga poštovani narodni poslanici, da bi na neki način uredili transparentnost i javnost medija, svedoci smo svi da u poslednjih godinu dana kada je došlo do privatizacija pre svega lokalnih medija, da ni dan danas ne znamo ko su vlasnici, ko su pravi vlasnici. Mi u stvari znamo ko diriguje i ko upravlja medijima ali ne znamo ko su pravi vlasnici i zato želimo da na transparentan način i znači vlasnici koji imaju i manji udeo od 5% u medijima budu upisani u registar upravljača. Hvala vam. **Maja

rezolucije Narodne skupštine Republike Srbije o genocidu nezavisne države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svetskog rata.Želite li da obrazložite? Hvala gospođo predsednice.Ja predlažem dopunu dnevnog reda sednice ovom tačkom, odnosno da se u dnevni red uvrsti rezolucija o genocidu nezavisne države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima

o kulturi sećanja žrtvama genocida i holokausta koje je organizovao Odbor za dijasporu i Srbe van Srbije. Smatramo da bi bio jako dobar trenutak i da bi taj taj skup koji je održan prošle nedelje u Skupštini imao svoju poentu time da bi danas raspravljali o ovoj rezoluciji i usvojili je.Rezolucija o genocidu nezavisne države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima nije odgovor ni na kakvu drugu dnevno –političku Rezolucija o genocidu NDH nad Srbima, Jevrejima i Romima nije nikakva osveta, ona ima za cilj da vratimo dug žrtvama, da vratimo dug istoriji, da vratimo dug istini. Jedino istina može dovesti do pomirenja u regionu, a ovo je korak ka tome.Želela bih da kažem da ova tema nije dnevno-politička tema, ovo nije tema kojom niti pojedinac, niti neka stranka treba da se reklamiraju. Iza ovoga treba da stane ceo srpski parlament, treba da stanu sve stranke, sve poslaničke grupe, ova tema je strašna,

Stavljam na glasanje

predložio je da se na osnovu člana 92. Poslovnika dnevni red dopuni tačkom - Predlog zakona o izmenama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju.Da li neko želi reč? Izvolite. Hvala poštovana predsedavajuća, poštovane kolege poslanici, ja moram prvo da prokomentarišem, bio sam minut van sale i zanimljivo mi je da ste odmah istog trenutka mene prozvali, kao maločas i kolegu Konstantinovića. Dakle, postoji redosled,

Dakle, što se tiče Predloga zakona o izmenama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, smatram da je neophodno staviti ovaj predlog na dnevni red zato što danas kada svi govorimo o poljoprivredi i šansama koje imamo u poljoprivredi moramo to pokazati na delu.Mi u Srbiji imamo preko 630 hiljada poljoprivrednih gazdinstava, malih, zvanično registrovanih i to svakako predstavlja veliki potencijal za našu zemlju. Međutim da bi svako to porodično i poljoprivredno gazdinstvo moglo biti mala porodična firma treba država da pomogne i treba izvojiti više sredstava za ulaganje u poljoprivredu, kao i za podsticaj.U skladu sa tim, kao i da bi ojačali svoja poljoprivredna domaćinstva sa jedne strane, a sa druge se borili sa svetskom konkurencijom, neophodno je promeniti određene članove Zakona o podsticajima. Tu pre svega mislim na član 15. stav 4. gde je premija za mleko predviđena sa sedam dinara, predlažem da bude minimum 10 dinara, s obzirom na to da je u zemljama EU ista premija 24 euro centa ili 30 dinara.Onog trenutka, napominjem, kada Srbija bude skinula prelevmane na uvoz mleka, naši proizvođači mleka neće biti konkurentni, imaće veliki problem da svoje mleko prodaju u svojoj zemlji i na svom tržištu. Isto tako predlažemo da se na minimum 8.000 dinara podignu podsticaji za biljnu proizvodnju, kao i na minimum 8.000 za regres, đubrivo, gorivo i seme.Dakle, poljoprivreda jeste grana privrede koja može Srbiji pomoći, ali mora se u nju uložiti. Nema opravdanja da nemamo dovoljno para za ulaganje u poljoprivredu, već je samo pitanje da li to želimo ili ne. Na kraju, možemo deo sredstava uzeti i od „Beograda na vodi“, uložiti u poljoprivredu, sigurno bi imali mnogostruko veliki značaj za Srbiju, a poljoprivredu neće moći da pokrenu magična rešenja poput Arapa ili Nemaca koje ovde predstavljamo u Srbiji kao pokretače poljoprivrede, već naši poljoprivrednici kojima se moramo okrenuti i uz podsticaje pružiti pomoć i priliku da razvijaju svoju proizvodnju i sami sebe uposle. Hvala. **Maja Gojković** Hvala.Stavljam

slušamo priče o dualnom obrazovanju, slušamo priče o značaju i reformi obrazovanja, ja evo već drugi put zaredom predlažem jednu dopunu dnevnog reda koja bi trebala da je interes svih nas. Ne vidim razlog ni prvi put zašto je odbijen, ali ja ću ponoviti i sada na ovoj sednici Skupštine.Dakle, radi se o Predlogu dopune Zakona o lokalnoj samoupravi, gde u članu 16.a treba predvideti da lokalne samouprave mogu da uređuju, obezbeđuju stipendiranje učenika i studenata. U današnjoj zakonskoj regulativi u nadležnostima lokalne samouprave nije izričito navedeno da lokalna samouprava može stipendirati đake i studente. To stvara određene probleme za gradove i opštine koji to žele da rade.Dakle, stipendiranje u današnjoj zakonskoj regulativi u nadležnostima onih lokalnih samouprava koje to žele i da ne bi imale probleme sa DRI ili drugim institucijama koji kontrolišu rad lokalnih samouprava, neophodno je usaglasiti Zakon o lokalnoj samoupravi sa Zakonom o učeničkom i studentskom standardu, gde je to već predviđeno da jedinice lokalne samouprave rade.To nije podrška samo za đake, već i za roditelje koji izdvajaju sredstva za svoje studente i svoje đake. Danas kada se suočavamo sa činjenicom da u 2015. godini Srbiju je napustilo 58 hiljada ljudi, to je razlog više da o ovome danas razgovaramo. U situaciji kada je Srbija druga u svetu po broju visokoobrazovanih kadrova koji iz nje odlaze, moramo razgovarati takođe o ovoj temi.Tako da smatram da ovo predstavlja jedan predlog koji je korektan, bilo za poziciju, bilo za opoziciju. Tiče se budućnosti naše zemlje i tiče se budućnosti naših mladih ljudi i tiče se podrške porodicama onih ljudi koji imaju danas studente ili smatram da će to biti još jedan način da đaci i studenti koji posle svog završenog obrazovanja, odnosno školovanja, da li u lokalu ili u nekim drugim gradovima, treba da se vrate i ostanu u svojim mestima i da u tim svojim mestima zapravo se trude da pokrenu ta svoja mesta, da svoja znanja i iskustva koja su stekli iskoriste upravo u tom smeru.Prema tome, smatram da ovaj Predlog zakona treba da se nađe na dnevnom redu i molim vas da prihvatite predlog izmene zakona. Zahvaljujem. **Maja

kada se suočavamo sa još jednom činjenicom, a to je da od 2014. godine pa do danas imamo najmanji rast BDP od 2000. godine, što jeste zvaničan podatak Ministarstva finansija, moramo da vidimo kako možemo da pružimo pomoć malim i srednjim preduzećima koji treba da budu nosilac privredne aktivnosti u Republici Srbiji.Predložio sam zakon o dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, zato što postojećom zakonskom regulativom i Zakonom o porezu na dobit pravnih lica jesu predviđene određene podsticajne mere i institut poreskog oslobođenja, ali za pravna lica koja kumulativno zaposle 100 i više radnika koji imaju značajne investicije u kapital.Smatramo da je neophodno zakonom stvoriti i one pravne uslove i omogućiti da ne samo ta velika, već pre svega mala i srednja preduzeća dobiju mogućnost da određene podsticaje ostvare, naročito kada je u pitanju otvaranje novih radnih mesta.Stoga predlažem novi član 44a, koji kaže da poreskom obvezniku koji u poslovnoj godini na neodređeno vreme, a najmanje na dve godine zaposli nove radnike, poreska osnovica se umanjuje, a iznos uplaćenih zarada novozaposlenih radnika uvećana za doprinos iz obaveznog socijalnog osiguranja koje plaća poslodavac.Takođe, predlažem i uvođenje novog člana 44b za novoosnovano pravno lice u privredno nedovoljno razvijenim opštinama koje obavlja proizvodnu delatnost da se oslobađa poreza na dobit za prve tri godine od početka obavljanja delatnosti na dobit ostvarenu upravljanjem delatnosti u nedovoljno u nedovoljno razvijenoj opštini.Na taj način s jedne strane stimulišemo ljude da zapošljavaju nove radnike, stimulišemo preduzeća koja treba da razvijaju svoj biznis, stimulišemo i preduzetnički duh, a sa druge strane i dajemo priliku da u onim nerazvijenim delovima Srbije imamo otvaranje novih firmi, otvaranje novih malih i srednjih preduzeća i na taj način povećanje privredne aktivnosti u Republici Srbiji.Ono što je ovde još jako važno i što ovde moram da napomenem, izmenom ovog zakona praktično bismo na neki način uvažili i naša mala i srednja preduzeća i naše privrednike da ne budu oni neko ko će biti u podređenom položaju u odnosu na one velike investitore, pre svega mislim na strane investitore koji dolaze i uzimaju hiljade evra, od pet do deset i više, vidimo čak neki i 20

onda.Zaključujem glasanje. Za je glasalo

24. aprila prošle godine je bilo 100 godina od početka genocida nad Jermenima koji je izvršen od strane Osmanskog carstva u periodu od 1915. godine Znači, to nema veze sa aktuelnom Turskom. To ima veze sa tim vremenom.Preko 20 država uključujući i Rusku Federaciju, Grčku, Belgiju, Francusku, Kanadu, Kipar, Italiju, Švajcarsku, Argentinu, Urugvaj, Švedsku, Liban i druge je osudilo ovaj genocid.Srpski narod, a bogami i ostali građani Srbije imaju puno razloga da pokažu saosećanje sa žrtvama ovog genocida jer smo i mi nekoliko puta u novijoj istoriji u poslednjih 100 i nešto godina, 100 godina bili žrtve genocida.Da bismo dobili još dodatni argument, dodatno pravo da potpuno opravdano tražimo osudu genocida nad građanima Srbije, nad Srbima i svim drugima, mislim da je red da se pridružimo ovoj eminentnoj grupi država koje su to već uradile u slučaju genocida nad Jermenima.To, ponavljam, ne bi imalo nikakve, niti može da ima bilo kakve veze sa našim aktuelnim spoljnopolitičkim odnosima i sa Turskom i sa drugim državama u regionu, nego bi to bio način da se jedno nedelo koje je učinjeno pre 100 godina predstavi pre svega srpskoj javnosti u jasnom svetlu koje do sada nije postojalo, a da, ponavljam, time Srbija dobije još

da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o planiranju i uređenju prostora i naselja.Izvolite poslaničke. Još jednom po peti ili šesti put predlažem da se na dnevni red sednice stavi, razmatra i donese odluka pozitivna o Predlogu zakona o planiranju i uređenju koji bi trebalo da reši ovo teško pitanje za Srbiju.Već sam govorio o tome da je pojam – divlja gradnja teško prevodiv na bilo koji priznati jezik, osim na neke jezike u našem okruženju, a to je posledica zajedničkog bivstvovanja u nekoj zajedničkoj državi, da u bilo kojoj države EU teško možete da naiđete na situaciju da postoji divlja gradnja zato što je to stvar koja je zabranjena decenijama, vekovima, gde nije nikada postojala nikakva socijalna, etnička, nacionalna, vremenski ili bilo kakva tolerancija koja je dopuštala da se to desi.Godine 2003. je donet jedan dobar zakon za tu oblast koji je predviđao kaznu zatvora za onoga ko počne gradnju bez dozvole za gradnju. Taj zakon je stupio na snagu šest meseci posle svog donošenja na prvom slučaju koji se ticao objekta tadašnjem ministra za infrastrukturu i građevinu je prekršen, tako da nakon toga praktično nije sprovođen na adekvatan način.Pre par meseci smo dobili Zakon o ozakonjenju, koji je trebalo da nam reši to pitanje, kao jedan od mnogih pokušaja da se to pitanje reši. Naravno, nije se rešilo ništa od toga. Imamo svuda po Srbiji masu nelegalnih objekata u kojima ljudi žive i po nekoliko generacija, plaćaju porez, priključeni su na struju, vodu, kanalizaciju, plaćaju sve dažbine i nemaju nikakva prava da, recimo, taj objekat stave pod hipoteku ili da ga upotrebe na neki drugi način. Ne mogu ni da ga prodaju sada legalno. To je sve posledica lošeg stanja u toj oblasti.Naravno, imamo po Beogradu to nešto što se malo gradi, a gradi se bez dozvole. Najeklatantniji primer za to je „Beograd na vodi“. Kao što smo saznali, Ministarstvo nadležno za tu oblast je odbilo da izda dozvolu za izgradnju tzv. Kule, koja više ne liči na kulu po novom projektu, nego na nešto srušeno, ali to nije važno, jer kažu nije podneto prema propisima, a inače se tamo kaže, opet predsednik Vlade i ovi oko njega, da se tamo gradi u najvećem.Znači, tu imamo u javnosti, na javnom servisu i na svim drugim servisima, čiji god da su, imamo javno hvaljenje predsednika Vlade da se nešto gradi protivno propisima. Zato je neophodno doneti jedan dobar zakon. Taj tekst zakona je u proceduri već godinu dana. Bilo ko ko

Hvala lepo.I ovo je jedan malo stariji predlog, ali aktuelnost je svakodnevna, tako da neće biti veća šteta što već nije usvojen, ali bi bilo dobro da bude usvojen da bi se sprečila dalja šteta.Vrlo jednostavan zakon, jako opasan za aktuelnu vlast, kaže da se u Zakonu o visokom obrazovanju, u članu 4. posle tačke 1. dodat tačka 1a, koja glasi – akademska čestitost, član 2, da član 5. postaje član 5a, a suština je da se akademska čestitost zasniva na samostalnoj izradi pisanih radova, kao i na striktnom poštovanju tuđih autorskih prava, što je očigledno nešto što se ne poštuje u Srbiji poslednjih verovatno desetak godina. Intenzivno vidimo ljude na najvišim državnim funkcijama koji to eksplicitno nisu poštovali, od predsednika države, ministra unutrašnjih poslova, gradonačelnika Beograda i ko zna koga još. Ovo je samo prvi red, verovatno da se na stotine broje ljudi koji su posegli za tuđim autorskim pravima u izradi pisanih radova, a takođe da su i plagirali, neki čak i svoje svoje radove.Dobio sam pre neku nedelju odgovor Vlade, gde kažu da se Vlada sprema da reši taj problem u ovom zakonu novim predlogom zakona, ali ne na ovaj način, jer se ovaj moj predlog bavi samo pisanim radovima. Naravno, za nekoga ko malo zna srpski jezik, jasno je da ova rečenica koja glasi – akademska čestitost se zasniva na samostalnoj izradi pisanih radova, kao i na kao i na striktnom poštovanju tuđih autorskih prava, tekst iza zareza ili zapete potpuno obuhvata sve forme zaštite tuđih autorskih prava.Tako da, bilo bi dobro da se ovaj predlog stavi na dnevni red. Napravljen je prostor, vidim da skupštinska većina nije glasala za pet-šest predloga Vlade, što je jako dobro. Ne znamo o čemu se radi, ali mi dobro zvuči generalno. postoji taj prostor i postoji nesumnjiva volja narodnih poslanika da rade i noć i dan i po kiši i po snegu i uvek kad je to potrebno za dobro građana Srbije, ja vas pozivam da svojim glasanjem stavimo na dnevni red ovaj dobar predlog zakona. Hvala. **Maja Gojković** Hvala.Stavljam na glasanje

49a, koji glasi – Zabranjeno je iznajmljivanje termina u svim elektronskim medijima koji se emituju na teritoriji Republike Srbije pod podnosiocima izbornih lica za prenošenje predizbornih skupova, političkih poruka i reklama.Znači, da prevedem, ako nije jasno, predlog je da se ukine mogućnost komercijalnog reklamiranja političkih stranaka i drugih podnosilaca izbornih lista na elektronskim medijima. Zašto? I na poslednjim izborima i na izborima pre njih i na mnogim izborima pre toga je očigledno bilo da vladajuće partije u tom trenutku imaju ogromnu prednost u odnosu na opoziciju time što imaju naravno puno više para, što legalno, što nelegalno, i puno više mogućnosti, što legalnih, što kriminalnih, da u političkom marketingu potroše mnogo više para, da zauzmu mnogo više vremena na medijima i da time svojim porukama na nelegalan način obaveste veliki broj građana, veći nego što to može da učini opozicija.Naravno da se treba boriti i protiv kriminalnog dela tog običaja, ali ovde je prvi korak da se borimo protiv legalnog dela. Jer, to nisu pare političkih stranaka, kao što znamo, to su pare poreskih obveznika Srbije, odnosno građana Srbije. Teško da su oni, plaćajući porez po bilo kom osnovu, imali želju da gledaju stupidne reklame onih za koje će glasati ili onih za koje neće glasati. Da ne ulazim dublje u estetsku ocenu tih reklama, to nije tema. Tema je da se napravi ravnopravnost političkih učesnika u političkoj kampanji.Koji je kriminalni način da se to radi? Tako što se kroz javna preduzeća, javne ustanove, kroz akcije koje sprovodi Vlada, televizijama plaćaju te usluge, navodno za reklamiranje borbe protiv bele kuge, sigurnosti u Saobraćaju, zaštite od ne znam čega, a u stvari time se avansno, nelegalno plaća veliki deo vremena koji se kupuje za emitovanje političkih poruka.Koja je alternativa? Kažu – pa, neće ljudi znati šta su političke poruke stranaka. Alternativa je u onome što nemamo u poslednje četiri godine, a to je da predsednik vladajuće partije sedne sa svojim političkim neistomišljenicima u javnu debatu na nekoj televiziji i da se tu na najjednostavniji način suoče mišljenja, bez trošenja para poreskih obveznika. To se nije desilo, jer predsednik najveće vladajuće stranke trenutno nema hrabrosti da izađe na takav duel.

najviših organa vlasti u bespravnom rušenju objekata u beogradskoj četvrti Savamala i utvrđivanje činjenice odgovornosti lica koja su izvršila rušenje navedenih objekata.Izvolite.

više desetina razbojnika sa fantomkama i bejzbol palicama kidnapovala građane, rušila privatnu imovinu, dok se pritom policija nije odazivala na poziv zastrašenih i uplašenih građana, komunalna policija nije želela da izađe na teren jer je govorila da to nije njihova nadležnost nego nadležnost policije i u tih nekoliko časova ukinut je Ustav, ukinuti su zakoni, Beograd je postao nebezbedno mesto za život, kao što to tvrdi, naravno, i studija o bezbednosti, koja je Beograd stavila na drugo mesto najnebezbednijih gradova u Evropi, odmah nakon Kijeva.Anketni odbor sam predložio iz prostog razloga što se u jednom momentu predsednik Vlade Republike Srbije oglasio da su za rušenje objekata u Savamali, protivzakonitog rušenja, i za nasilje krivi najviši gradski organi grada Beograd. U međuvremenu imamo izjavu gradonačelnika Beograda, koji tvrdi da premijer nije mislio na vrh gradske vlasti i onda ne znamo ko je do kraja, na osnovu kojih informacija, tvrdio da je vrh gradske vlasti u to umešan, a s druge strane, očigledno nemamo informacije na osnovu kojih gradonačelnik Beograda tvrdi da nije grad Beograd taj koji je umešan u ovo nasilje.Anketni odbor bi, naravno, utvrdio sve činjenice i u skladu sa izveštajem Zaštitnika građana, koji je više nego poznat javnosti, utvrdio sve ono zbog čega se to nasilje dogodilo, šta je tome prethodilo i kakve su bile posledice, jer ako uzmemo u obzir da su gradske službe danima nakon toga uklanjale dokaze sa područja Savamale, gde su privatni objekti korišćeni kao magacin i odlaganje nečijih stvari, što za stanovanje, bili rušeni bagerima od strane ljudi koji su imali fantomke i koji su jednog čoveka kidnapovali, oteli mu mobilni telefon. Nažalost, taj svedok više nije među živima.Ne upirem ni u koga prstom za ovo nasilje. Verujte mi da bih to rado uradio kada bih imao dokaz. Još uvek dokaz nemam. Nekoliko odbornika i poslanika zaista predano radi na ovom slučaju i mislim ako bilo šta mislim ako bilo šta postoji, a da se krije, onda razumem da vi nećete usvojiti ovaj predlog. Ukoliko ništa ne krijete, hajde da usvojimo anketni odbor.

predlog.Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinskih dozvola radi realizacije projekta „Beograd na vodi“.Izvolite. Ovo pitanje koje smo postavljali evo već više od godinu dana jeste gde je ovde javni interes i gde građani Srbije imaju interesa kada je u pitanju izgradnja projekta „Beograd na vodi“. Leks specijalis jeste čedo međudržavnog sporazuma između Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata koji služi da bi se tajkuni iz Ujedinjenih Arapskih Emirata dodatno obogatili na račun resursa i imovine građana Srbije.Podsećam da je ovaj projekat trebalo da obezbedi tri i po milijarde evra investicija, na kraju smo došli do svega 150 miliona. Kada se u ugovoru koji je proistekao iz leks specijalisa utvrdi na koliko godina se gradi ovaj projekat i podeli se ta suma sa 30 godina, Beograd i Srbija godišnje ima od zajedničkog preduzeća „Beograd na vodi“ svega pet miliona evra. Sa pet miliona evra godišnje ne možete da pokrenete građevinsku industriju, što je bila osnova za donošenje ovog zakona. Sa pet miliona evra godišnje ne možete u Srbiji i Beogradu da izgradite apsolutno ništa, sem stanova koje će koristiti tajkuni,

kako naše društvo treba da izgleda? Imamo ljude koji odlaze iz Srbije svakodnevno, 58 hiljada u 2016. godini, to su podaci OECD-a. To su najhrabriji, oni koji znaju da rade, lideri su otišli iz naše zemlje i žive u inostranstvu, a mi svoje resurse dajemo tajkunima iz druge zemlje da bi bili bogatiji nego što jesu, da se grade ne socijalni stanovi za mlade bračne parove, ne socijalni stanovi za mlade naučnike, ne stanovi za one koji su osvajali medalje na olimpijadama nauke, nego isključivo za one koji imaju novca da kupe stan za tri i po hiljade evra po kvadratu.A gde je tu javni interes? Od čega će ovde građani Srbije imati koristi? Dakle, leks specijalis mora da se stavi van snage, zato što mi želimo da živimo u jednoj uređenoj zemlji, u uređenom društvu gde vlada vladavina prava, a ne vladavina nekoliko ljudi koji će dozvoliti da neko izgradi šoping mol, hotel i kafanu i to proglasiti javnim interesom. Ovde nema javnog interesa, ovo je mimo Ustava Republike Srbije, mimo interesa građana Srbije koji će sve ovo platiti svojim smanjenim platama i penzijama. Zahvaljujem.

Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata.Izvolite. **Balša Božović** Zahvaljujem, predsednice Skupštine.Ovaj sporazum je krovni sporazum za pljačku Srbije. Mladi koji nešto znaju, mladi koji su hrabri odlaze iz zemlje zato što nemaju uslova da ovde steknu svoj neki imetak i da vežu sudbinu za ovu zemlju. S druge strane, ovim sporazumom se omogućava tajkunima, kako domaćim tako i stranim, iz Ujedinjenih Arapskih Emirata da budu još bogatiji nego što jesu, nauštrb onih koji odlaze iz Srbije. Dakle, za naše nema uslova, ali za njih postoje uslovi. To postavlja pred nas jednu veliku obavezu, a to je pitanje šta je naš cilj i kakvo društvo mi želimo da imamo u Srbiji. Državu u kojoj se ne poštuje Ustav, državu u kojoj se ne poštuju zakoni ili državu koja brine o svojim ljudima koji neće sutra odlaziti iz ove zemlje, državu u kojoj se poštuju zakoni i poštuje njen Ustav?Mislim da je veoma važno da se naglasi da je Sporazum omogućio donošenje leks specijalisa i Ugovora o „Beogradu na vodi“ zato što je povlastio određenu grupu ljudi koja se našla u boljem položaju nego svi ostali građani Srbije da ne samo grade na području Savskog amfiteatra, već da imaju mogućnost i kada je u pitanju poljoprivredno zemljište u Srbiji da ga dobijaju po beneficiranim uslovima na dugoročni zakup, bez tendera, bez javnog poziva, da nemamo javne konkurse za idejna rešenja. Pretvorili smo se u neku zemlju trećeg sveta, gde ne važe pravila, zakon i Ustav, gde se ne poštuje vladavina prava. Onda nije čudo što 58 hiljada ljudi odlazi samo ove godine iz Srbije. Preko 130 hiljada je otišlo od 2012. do danas, za ove četiri godine.Dakle, godine.Dakle, moram da podsetim da su to oni koji su lideri u svojim oblastima, oni koji imaju hrabrost, oni koji imaju znanje. Ako Srbija ne bude sačuvala znanje da ostane ovde, mi ćemo biti društvo robova za deset godina od danas. Imaćemo one koji rade na trakama deset sati u pelenama, a one koji su radna snaga za ona područja koja su visokotehnološkog razvoja, oni će odlaziti iz Srbije i pomagati drugim zemljama u svom razvoju. Mislim da ovo veoma važno da se zna, ovaj sporazum mora da se prekine u ovoj Skupštini. Ovo je bruka i sramota Skupštine Republike Srbije jer je dozvolila tajkunima iz druge zemlje da uzimaju i pljačkaju naše resurse, dok naši mladi ljudi ne mogu da nađu posao u Srbiji. Zahvaljujem.

uradila je za jedan broj penzionera, 700.000 njih kojima su penzije neustavno i protiv zakonito smanjene. Ljudi su imali koeficijent na osnovu doprinosa koji su uplaćivali ceo svoj život. Penzije su stečeno pravo, penzije su imovina koju ne možete nekome oduzimati.S druge strane, Vlada kaže i tvrdi da je razlog neustavnog smanjenja penzija taj da se izvrši finansijska konsolidacija i da će se ovaj novac pametnije utrošiti nego do sada. On se nije utroši da bi se njihovi unuci zaposlili. Novac od uštede penzija, odnosno od otimanja penzija, nije se utrošio na škole, na obdaništa, na mlade bračne parove, nije na decu, na školske autobuse, na toalete u osnovnim školama. On se utrošio da bi neko mogao da gradi „Beograd na vodi“, on se utrošio na to da su se subvencionisale privatne televizije lidera mnogih opština i gradova ispred SNS, on se utrošio na protiv-pravno rušenje Savamale. Zato će se iz budžeta nadoknaditi ono što je napravljeno kao šteta licima kada je u pitanju rušenje privatne imovine.Dakle, lista prioriteta apsolutno ne postoji. Nismo dali mladima stipendije. Ukinuli smo subvencije

Ukinuli smo kao Srbija, mnoge stvari koje su pomagale našim građanima usled smanjenja penzija i plata, kvalitetniji život, ali penzionerima smo sa druge strane oteli nešto, i mislim, odnosno vi ste to uradili. Predlažem ovaj zakon po hitnom postupku da bi se smanjile katastrofalne posledice, jer danas penzioneri gube svoje dostojanstvo. Vi im na ovaj način uzimate ono što je njihovo, to je imovina koju su stekli krvavim radom i mislim da je sramota da ustavni sudovi mnogih zemalja, Portugalije, Grčke, Italije, su ovaj problem rešile, jer su ga proglasile neustavnim, a da Srbija o ovome ćuti. Ustavni sud i sudije Ustavnog suda nisu reč rekle o ustavnosti ovog zakona, govorile su samo o obrazloženju predsednika Vlade Republike Srbije, gospodina Aleksandra Vučića. To je nedopustivo. Zahvaljujem. Stavljam na glasanje predlog.Inače, predložili ste redovan postupak, tako da ne može hitan da bude redovan. Ponovićete

porodičnog nasilja i ne samo porodičnog nasilja nego nasilja u svim sferama društva.Dodaje se nekoliko članova u Krivični zakon. Članovi 1, 2, 3, 4. i 87a. se dodaju i menjaju. Ono što je veoma važno jeste da se ovde radi o enormnom povećanju krivičnih dela nasilničkog ponašanja u 2015. i 2016. godini. godini. Ovde nema nikakvog politikanstva. U pitanju je nasilničko ponašanje u porodici koje, kada se evidentira prijava o nasilničkom ponašanju, nekome mora istog momenta da se oduzme naoružanje koje ima u svojoj kući.S

jer se dešavalo nekoliko puta, ponavljam, dešavalo se da se evidentira nasilje u porodici, da policija ima prijavu, da tog čoveka pusti, da mu ne oduzme oružje, da se nedelju dana kasnije dogodi da neko sa svojim privatnim naoružanjem koje ima u kući, pobije pola porodice.Molim vas, ovo je stvar koja se tiče bezbednosti ljudi u Srbiji. Molim vas da zajedno ovaj zakon koji je predložio Dragan Šutanovac u prošlom sazivu, svi zajedno podržimo. Oko njega se digla velika prašina zato što zaista na ovaj način mi čuvamo živote ljudi kada je u pitanju, pre svega, porodično i svako drugo nasilje. Nasilnicima moramo oduzimati oružje koje oni imaju po zakonu, jer ne smeju da drže oružje po zakonu oni koji su evidentirani kao nasilnici ili kao počinioci porodičnog nasilja.Još jednom vas molim, da ako treba zajedno, ovo bude zajednički predlog, ali je predlog taj koji u velikoj meri sužava mogućnost da se dogode one stvari koje su se dešavale 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010. i godinama unazad, da neko ko je evidentiran a ima oružje po zakonu, to oružje iskoristi nekoliko dana nakon nasilničkog ponašanja u porodici.Zaista je važna stvar i mislim da ne postoji razlog